8. i prijeći na točku 9. - Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine, Predlagatelj: Nacionalni odbor Podnositelj je Nacionalni odbor. Nacionalni odbor podnio je ovo izvješće na temelju točke 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora. Prijedlog akta primili ste poštom. Predstavnica predlagatelja predsjednika odbora gospođa Vesna Pusić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. obvezama iz svojih utemeljiteljskih dokumenata Nacionalni odbor podnosi parlamentu izvješće dva puta godišnje o svom radu. Dakle, kroz Nacionalni odbor de facto parlament kontrolira i nadgleda ukupni proces pristupanja i pregovaranja između Republike Hrvatske i Europske unije o hrvatskom članstvu u Europskoj uniji. O ovom izvješću nemamo nismo do duše dobili mišljenje Vlade, ali budući da se radi o tijelu koje je Parlament imenovao kao svoju produženu ruku da tako kažem u nadgledanju cjelokupnog procesa, pretpostavljam da možemo raspravljati bez mišljenja Vlade. Razdoblje koje pokriva ovo izvješće je od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine u tom razdoblju Nacionalni odbor je održao 9 sjednica i u ovom izvješću vidjet ćete taksativno nabrojene i sjednice s temama o kojima se raspravljalo kao i sva poglavlja i u nekoliko rečenica opisan status, dakle napredak ili nedostatak napretka u svakom od 33 poglavlja o kojima Hrvatska pregovara. Osim rasprava o pregovaračkim stajalištima koja moraju u Nacionalnom odboru dobiti jednoglasnu podršku da bi mogla dalje biti proslijeđena komisiji, radio i nastavio raditi i neke druge stvari, baviti se i otvaranjem cijelog procesa prema javnosti. Dakle, budući da su sjednice odbora kao što znate zatvorene, odbor je inicirao ove godine organiziranje okruglih stolova i u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca organizirao je dva takva okrugla stola. Funkcija okruglih stolova je otvaranje cijelog procesa prema javnosti. Na te okrugle stolove pozvani su predstavnici zainteresiranih bilo institucija, bilo nevladinih udruga, bilo organizacija ovisno o temi o kojoj se radi. pozvani su voditelji uvijek tog pregovaračkog poglavlja. Glavni pregovarač ljudi iz državne administracije koje se bave tom temom pozvani su uvijek i stručnjaci na tim okruglim stolovima je uvijek i neki predstavnik ili predstavnica Europske komisije koji sudjeluju i okrugli stolovi su otvoreni za javnost. Sažeci rasprava sa okruglih stolova su na našim internetskim stranicama. U razdoblju za koje podnosim ovo izvješće održana su dva okrugla stola. Jedan se odnosio na poglavlje 27. - Okoliš i specifično na temu "Gospodarenje otpadom i lokalne samouprava" u europskom kontekstu. Drugi, taj je okrugli stol održan koncem rujna, drugi okrugli stol održan je 13. studenog. Odnosio se na naše najosjetljivije poglavlje 23. - Pravosuđe i temeljna prava. To je jedno od dva za koje još nismo predali pregovaračka stajališta kao što znate. I konkretna tema je bila "Podizanje efikasnosti pravosuđa i mjere za provedbu". I jedan i drugi okrugli stol izazvali izazvali su veliki interes, bili su jako posjećeni i odjeci jednog i drugog okruglog stola su se mogli čuti u javnosti a rezultati se mogu pročitati do danas na internetskim stranicama. Dodatna zadaća koju radimo je praćenje usklađivanja zakonodavstva, dakle kojim tempom usklađujemo zakone. Kao što se sjećate mi smo imali za 2008. ukupno u planu uskladiti 121 zakon. Situacija 31. prosinca 2008. bila kako slijedi. Doneseno je od tih 121 doneseno je 98 zakona, prihvaćeno je u prvom čitanju još dodatnih 5 zakona, a dodatno je usklađeno izvan onog što je bio plan 27 zakona. Tako da je ukupno procesuirano 125 zakona, ali od prošle godine iz plana od prošle godine vučemo još 20-ak zakona koji su bili planirani za prošlu godinu a nisu odrađeni. Ali što se kvantiteta tiče tu smo postigli cilj koji smo zadali za prošlu godinu. Što se statusa poglavlja tiče. Na dan 31. prosinca, dakle pregovora samih. Na dan 31. prosinca situacija je bila sljedeća. Imali smo, ukupno smo otvorili 22 poglavlja, od toga smo privremeno, jer samo se privremeno se i može dok nije sve okončano, zatvorili 7 poglavlja. Nije otvoreno 11 pregovaračkih poglavlja. Od tih 11 za 9 smo podnijeli pregovaračka stajališta, dakle izradili. Nacionalni je odbor je procesuirao pregovaračka stajališta. Za dva nisu 31. prosinca bila predana pregovaračka stajališta. To nije se dogodilo ni do danas. To su dva poglavlja Pravosuđe i temeljna prava i Tržišno natjecanje. Jedno vezano na pravosuđe, kao što znate, drugo vezano u prvom redu što se nas tiče na brodogradnju kao spornu točku. Uz ove vrste svojih redovnih aktivnosti Nacionalni odbor je ugostio ili ali uglavnom su kod nas bili niz predstavnika odgovarajućih parlamentarnih odbora iz susjednih zemalja koje imaj europsku perspektivu kao i iz zemalja članica, budući da je Nacionalni odbor jedinstveni na neki način institucionalni doprinos Hrvatske cijelom procesu što se tiče osmišljavanja načina kako provesti proces. Tako da smo imali veliku komunikaciju u tom pogledu i sa parlamentima zemalja članica i sa parlamentima susjednih zemalja koje imaju europsku perspektivu. U prosincu prije 19. 12. kada je bila naša zadnja međuvladina konferencija, na Nacionalnom odboru je pokrenuta inicijativa da se pozove u goste ili ode bez obzira, dakle da se ostavi slovenskoj stani da izabere, na razgovor obzirom na opasnosti od blokade koja je postajala i kasnije se realizirala, od blokade sa Slovenske strane nastavka hrvatskih pregovora. Dakle, pokrenuta je inicijativa da se sastane Nacionalni odbor sa Odborom za europske zadeve ili europska pitanja Slovenskog parlamenta. Odbor je kontaktiran Slovenski, oni su u tom trenutku smatrali da ne žele takav susret prije Nove godine, međutim su prihvatili takav susret nakon nove godine i tentativno u međuvremenu su dali četiri datuma na kojih se takav susret može dogoditi. Smatram da je nacionalni odbor i uopće parlamentarni odbori su institucije koje mogu u situaciji blokade kakva je nastala, neke vrste pat pozicije koja prijeti u velikoj mjeri i da promijeni kalendar našeg pristupanja. Da su upravo parlamenti koji mogu olakšati ili barem kreirati, sudjelovati u kreiranju pozitivne atmosfere u kojoj će biti lakše pronaći rješenje za ovu vrstu problema. Međutim, u međuvremenu je taj sastanak nažalost odgođen sa argumentacijom da je najavljen sastanak premijera. Valjda treba pokušati, odnosno pričekati da se to prvo dogodi. Što će tiče druge polovice 2008., moram reći kao svoju ocjenu, budući da je odbor imenovan od ovog parlamenta da prati pregovore da je došlo do određenih pokušaja ili inicijativa smanjenja aktivnosti i naročito smanjenja inicijativnosti odbora. Da je pokrenuto nekoliko ovako recimo i rasprava i procjena koje su išle na smanjivanje inicijativnosti odbora. Upozoravam ovaj Parlament da je to po mom mišljenju pogrešno, odbor je važan dodatak, instrument, ako hoćete i institucionalna inovacija u procesu približavanja jedne zemlje Europskoj uniji. To daje mogućnost koja do sada nije postojala u procesima pregovora a to je da se koriste i znanje i potencijali i iz pozicije i opozicije u parlamentu da bi se jedan zajednički strateški cilj oko kojeg smo postigli konsenzus a zbog toga i postoji ovaj odbor, da bi se taj cilj postigao. I smatram da u tom pogledu, upravo zato što je odbor nešto gdje se gradi institucija koja je nova, koja treba definirati svoje nadležnosti, koja treba definirati svoje mogućnosti i za koje je naravno važno baš zato što ima taj specifični karakter da te svoje mogućnosti iskoristi, koristeći i znanje i pamet ukupnog parlamenta. A upravo zbog toga što cijeli mehanizam rada odbora nije nadglasavanje. Treća važna komponenta, dakle, jedna je kroz odbor, mi gradimo jednu novu instituciju, druga je, to je način da mobiliziramo znanje i sposobnost bez obzira na poziciju i opoziciju i treće je podizanje važnosti Sabora uza zemlju ključnom projektu. Kroz aktivnu i živu participaciju odbora u kreiranju tih politika, pa i rješavanju problema na koje smo naišli, a parlament apsolutno tu ima svoju zadaću i ima svoj posao doprinosimo i tome da se na jednom takvom ključnom projektu vidi parlament kao ključna institucija. Upozoravam dakle, Sabor na ovu pojavu do koje je došlo u prošlom polugodištu jer smatram da je u interesu svih nas, u interesu parlamenta, a naročito u interesu zemlje da Sabor stane iza odbora i da što se tiče inicijativnosti i mogućnosti odbora da aktivno radi i na kreiranju i na rješavanju i na kreiranju politike poteškoća na koje u ovom trenutku vrlo ozbiljno nailazimo, na taj način će odbor ispuniti puni svoj smisao. Hvala vam Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Pa nažalost moram ispraviti jedan netočan navod, jer mislio sam da ćemo se složiti u puno toga, jer odbor tako i funkcionira da postoji visoka suglasnost oko većine stvari koje raspravlja, međutim, ovdje je netočno evidentno da je došlo do pokušaja smanjenja inicijativnosti samog odbora. Budući da su te rasprave zatvorene za javnost, ja moram radi javnosti reći da tome nije bilo tako. Dakle, nije došlo ni do kakvog pokušaja smanjenja inicijativnosti, rasprave koje smo vodili bile su demokratične i dogovorili smo se na koji način ćemo funkcionirati. I znaju se koji su prioriteti, koje su zadaće nacionalnog odbora a da bi netko pokušao smanjiti inicijativnost samog odbora, to znači da bi pokušao smanjiti inicijativnost samog sebe. Radi se o članovima odbora. Mislim da je apsolutno netočan netočan navod o radu odbora i mislim da niste u pravu na takav način iznositi vaše osobne stavove. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pa evo, ušli smo u četvrtu godinu pregovora o članstvu Hrvatske sa Europskom unijom i kada kada smo počinjali taj proces imali smo na umu iskustvo pregovora ranijih proširenja, osobito onog zadnjeg koje se dogodilo, dakle, na 10 novih članica najvećeg. Imali smo na umu razinu političkog konsenzusa koji o tom procesu imamo među parlamentarnim strankama i imali smo na umu kvalitetu naših pregovaračkih skupina o kojima smo se zajedno dogovarali. Sa svim tim na stolu mi smo očekivali i takve smo zapravo i najave davali da Hrvatska 2009. godine može završiti pregovore. Hrvatske je te pregovore, dakle, sa tim pretpostavkama, imajući na umu mogla i trebala završiti do sredine ove godine. Međutim, tome nije tako, tome nije tako, prije svega zbog blokade koju je Slovenija jednostrano stavila na otvaranje i zatvaranje, pa sada bi se moglo reći gotovo trećine pregovaračkih poglavlja. Zašto to spominjem u kontekstu rada Nacionalnog odbora? Pa evo upravo je to ozračje više nego ikad prije u jednom ranijem pregovaračkom razdoblju o kome smo ovdje raspravljali u tom ozračju i s tim ograničenjem, ja bih rekla, Nacionalni odbor Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora radio u drugom polugodištu 2008. godine. Stoga, ako smo za raniji rad Nacionalnog odbora mogli reći kako je pratio ritam pregovora koji je, 'ajde recimo to do tog polugodišta kako tako išao nekim tijekom, puno se radilo i iza toga i očekivali smo zaista da će francusko predsjedništvo donijeti jedan, kako se to engleskom kaže breakthrough, dakle da ćemo napraviti jedan veliki pomak u pregovorima, da ćemo otvoriti sve ono što smo se pripremili da možemo otvoriti. To se nije dogodilo, a Nacionalni odbor je, obzirom na svoj mandat, na svoj posao, trebao nastaviti raditi. Ja bih se usudila utvrditi da je stoga u prošlom šestomjesečju Nacionalni odbor dakle više slijedio ritam naše pregovaračke skupine odnosno onoga što su naši pregovarači i u tom kontekstu, dakle uzimajući u obzir da su tijela državne uprave većinom oni koji moraju pripremati i nama ovdje zakonodavstvo koje donosimo i da je taj posao bio daleko jači od statistike o kojoj govore rezultati ostvareni na međuvladinim konferencijama o pregovorima tijekom francuskog predsjedanja, očigledno je Nacionalni odbor radio više od onoga što bi se očekivalo kad bi se samo radilo kao praćenje onog ritma što nalažu međuvladine konferencije, dakle u smislu otvaranja i zatvaranja poglavlja. Uz taj temeljni posao mislim da je predsjednica odbora dosta o tome govorila, ja neću posebno pojedinačno govoriti. Nacionalni odbor je u proteklom izvještajnom razdoblju nastavio raditi na tematskim raspravama, održavati susrete s predstavnicima diplomatskog zbora drugih parlamenata ili institucija i u tom pogledu mislim da se iz one statistike koju ste svi dobili u materijalima dakle na stol vidi zaista da je u tom smislu napravljen veliki posao i utoliko se mogu pridružiti onome što je kolega Matušić rekao, dakle vidi se da inicijativnost odbora je bila na jednoj razini i da se ona, po meni, nije dakle ničim ograničavala. Iako je prvenstveni mandat Nacionalnog odbora parlamentarni nadzor pregovora na sjednicama ovog odbora članovi su bili detaljnije upoznati i o drugim aspektima bitnijim za tijek pregovora i pristupanja Republike Hrvatske u pa primjerice o usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom i o provedbi potrebnih reformi. Jednom riječju, proces pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju ušao je u slojevitiju fazu i to se itekako odrazilo i na rad Nacionalnog odbora za praćenje pregovora. I na kraju, nadamo da će Nacionalni odbor u ovoj godini završiti svoju misiju nadgledanja pregovora, a preduvjet sinequanone da se to dogodi je da uz neupitnu predanost koju imamo u ispunjavanju svih mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja koje su same po sebi veliki i složeni posao, konačno razdvoje dva bitna pitanja koja zapravo nisu ni trebala biti vezana. A to su bilateralno pitanje sporne granične crte između Republike Hrvatske i Republike Slovenije i multilateralno pitanje pregovora Republike Hrvatske i Europske unije. Uzimajući u obzir širi kontekst u kom se vode pregovori, znatno složeniji sadržajni i tehničko-metodološki pristup, blokadu Slovenije, pitanje ratifikacije Lisabonskog ugovora i da ne navodim druge razloge koji dakle cijeli ovaj proces čine složenijim, klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice mišljenja je kako je tijekom drugog polugodišta 2008. godine rad Nacionalnog odbora bio na razini izazova i stoga ćemo podržati predmetno izvješće. Hvala lijepa.

Ja bih htio izraziti zadovoljstvo prije svega kao član odbora i kao član kluba SDSS-a načinom na koji je Nacionalni odbor funkcionirao u ovom sazivu. Iako znam da interesa za to kako taj odbor funkcionira, koja je njegova zadaća i koja su njegova osnovna stremljena nažalost u ovom Saboru više nema toliko. Nema ga u Saboru pa onda naravno nije ni čudo što ga nema previše ni u Vladi. Rado bih se složio sa intervencijom zastupnika Matušića, ali ne mogu se složiti. Ne zato što ja imam osobno mišljenje, nego zato što imam aktivno iskustvo kao član Nacionalnog odbora. Ovaj Nacionalni odbor u ovom sazivu, uz sve kontroverze koje su ga pratile prilikom njegovog formiranja, je unio novi duh, novi način rada, novi entuzijazam i pružio priliku za nove priloge u politici Vlade da u što je moguće kraćem roku završi proces pregovora. I zastupnici koji su u njemu radili, neovisno o stranačkoj pripadnosti, su se podjednako pod vodstvom predsjednice koja ovdje podnosi izvještaj, u tom pogledu trudili da se to tako dogodi. I doista, gotovo nijedno poglavlje, nijedno mjerilo, nijedan izvještaj koji je došao od glavnog pregovarača ili onih koje je on ovlastio, nije primljen formalno, samo na znanje, nego je popraćen ozbiljnim raspravama s obzirom na interese zastupnika i s obzirom na to kako je cijeli posao vođen. Ali činjenica da u Saboru, a onda nažalost djelomično i u Vladi, ovaj Nacionalni odbor nema onu relevantnost koju bi mogao imati, govori da se nisu samo zemlje Europske unije umorile oko procesa integracije, nego da smo i mi na neki način promijenili svoje viđenje, svoju percepciju i svoju energiju u tom pogledu. Činjenica jeste da je bilo nastojanja da se ovome odboru ograniči njegovo poslovničko pravo na organiziranje tematskih sjednica i tematskih rasprava. Možemo mi mahati glavom koliko hoćemo da nije tako, ali to je samo znak neslaganja, ali ne i činjenice da je tako bilo. I to nije dobro. Ni jednom odboru ovoga Sabora se ne bi smjelo izvan ovoga Sabora ograničavati poslovniče ovlasti, poslovnička prava, a pogotovo ako je u potrebi nasušna potreba da se što je moguće više ljudi u ovoj državi uključi u posao oko europskih integracija, da to nisu samo neposredno zaduženi ljudi iz Vlade, niti neposredno zaduženi ljudi iz pregovaračkih timova, nego da su to svi oni na kojima će sutra stajati glavni posao ukupne prilagodbe i glavni posao oko oko toga kako i na koji način ćemo participirati u europskim poslovima a to su vrlo često predstavnici lokalne samouprave, to su vrlo često predstavnici sudbene vlasti, to su vrlo često predstavnici nevladinih organizacija. To su vrlo često predstavnici različitih privrednih grana kao što je recimo poljoprivreda. I u tom smislu vježbanje, posebno vježbanje odnosa prema toj tematici, međusobno razgovaranje i međusobno pregovaranje je nešto što se mora dopustiti, a ne ograničiti. Jer posao pristupa Europskoj uniji pretpostavlja novu političku kulturu, političku kulturu u kojoj će sudjelovati što je moguće više ljudi i političku kulturu u kojoj će se razgovarati i u kojoj će se pregovarati. A neće biti volje vrhovne koja će donositi odluke i drugima kazati to ćete slijediti. Uvijek će postojati mjesto gdje će ljudi donositi odluke i imati odgovornost da donose odluke u ime drugih, ali to je nešto drugo. To je nešto drugo. To je ono što je postignuto legitimitetom položaja, izbora i funkcije. Ali društvo i politička kultura koja bi trebala funkcionirati po osnovi unutrašnjeg dijaloga i unutrašnjeg procesa pregovaranja koji se nastojao afirmirati radom ovog Nacionalnog odbora ne smije biti zaustavljen. Ja to ne govorim zato da bih na bilo koga skrenuo pažnju, nego samo zato da ukažem na jednu važnu funkciju Nacionalnog odbora koji on po Poslovniku ima, a to je da u svom djelovanju posredstvom javne djelatnosti, posredstvom medija, posredstvom kampanje u našem političkom prostoru, ne samo saborskome nego u prostoru cijele države ako je moguće stvara drugačiju političku kulturu. I u tom smislu mi se čini da bi trebalo zaustaviti trend koji očito postoji, a to je sužavanje europskog kapaciteta i Sabora i nacionalne politike. Jer ukoliko se ograniči i europski kapacitet koji mi možemo kao Sabor imati, koji kao država možemo imati nema nikakve sumnje da raspoloženje među ljudima u pogledu europskih očekivanja i europskih pristupa ne može biti osobito visoko. Koliko god lobiranje bilo važan i moćan instrument posebno kod ljudi koji su to u stanju, posebno kod ljudi koji imaju dovoljno snage i vještine da to rade, a takvih hvala Bogu imamo i to je donosilo rezultate i vjerujemo da će donositi i u buduće. Međutim, ovaj unutrašnji kapacitet o kojem govorim bi morao biti upotrijebljen. Treba imati više povjerenja u Sabor, treba imati više povjerenja u Nacionalni odbor. Ništa ne bi škodilo da smo imali neformalne ili manje neformalne kontakte sa predstavnicima slovenskog Parlamenta kada su u pitanju otvorena pitanja, na žalost danas manje otvorena nego što su bila jučer. Ništa ne bi škodilo da smo se našli sa slovenskim kolegama iz njihovoga Parlamenta u vrijeme kada je još postojala prilika za to. Ali mi smo se na žalost više oslanjali na usluge pojedinih država vjerujući da će one to uraditi za nas. A danas se sve više pokazuje da ukoliko mi sami nešto ne uradimo za sebe, ukoliko mi svoje snage ne pokrenemo u interesu naše nacije i naše države neće to uraditi nitko drugi jer ima i previše vlastitih briga, vlastitih poslova i vlastitih obaveza. Uostalom, Europska unija očekuje Hrvatsku kao zrelu zemlju koja stoji na vlastitim nogama i donosi vlastite odluke, ja barem tako mislim, ja barem tako doživljavam. I iz toga razloga bih htio kolegice i kolege kazati da klub SDSS-a prihvaća ovaj izvještaj i istovremeno pledira na to da ono što je osnovna intencija, ono što je osnovni duh rada ovoga odbora i ono što su osnovne programske odrednice ovoga odbora u ovom sazivu da bude podržan, da se njegov kapacitet proširi, da se prenese na što je moguće više ljudi i da u tom pogledu ne postoje sumnje da će netko iz ove pozicije obavljati poslove za koje nije ovlašten i da će uzimati poslove nekome tko je za njih ovlašten. Uzajamno povjerenje je nešto što nam je prije četiri ili pet godina 2003., 2004. i 2005. pomoglo da se uzdignemo na vrlo visok nivo. Na žalost danas tog uzajamnog povjerenja između ljudi koji su s druge strane Markovog trga i ljudi koji su ovdje i pripadaju različitim političkim strankama ni približno, ali ni približno više nema. Pa u tom smislu onda i naš kapacitet na putu prema Uniji zbog manjka tog povjerenja ne može biti velik. Plediram da ova prilika koja nije osobita ali ipak važna bude prilika da se podsjetimo da to povjerenje ako je moguće treba obnoviti. U interesu onih koji su nas birali i s obzirom na okolnosti kroz koje oni koji su nas birali i država u čije ime nastupamo zapravo prolazi i prolazit će u narednim mjesecima. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

ovo Izvješće Nacionalnog odbora za razdoblje 1. srpanj do 30. prosinca 2008. godine i ovdje je između ostalog navedeno da su privremeno zatvoreni pregovori u dva pregovaračka poglavlja bez mjerila za zatvaranje. Zatim, otvoreni su pregovori u 18 pregovaračkih poglavlja da ih sada ne nabrajam od slobode kretanja radnika, prava poslovnog nastupa, slobode pružanja usluga, preko prava trgovačkih društava itd. itd. Ali da pregovori još nisu otvoreni u 13 pregovaračkih od slobode kretanja roba, slobode kretanja kapitala, javne nabave, tržnog natjecanja, poljoprivrede, ruralnog razvitka, sigurnosti hrane, veterinarskih i tako dalje politika, ribarstva, zatim tu si porezi bez mjerila za otvaranje, regionalna politika, pravosuđe, temeljna prava, za otvaranje, pravda, sloboda, sigurnost, okoliš, vanjska sigurnosna, obrambena politika i da u ovome trenutku, slobodno se to može reći poglavito danas, sutra, sve oči ovoga Parlamenta hrvatskih građana biti će uperene u Sloveniju. Atmosfera koja se stvara, pa u Sloveniji, pa možda i u nas jednostavno nije dobra. Neke izjave koje smo imali prilike slušati u proteklom razdoblju, u najmanju ruku su kontraproduktivne od one s koliko bi kilometara Slovenci gledali na more da je nisu oslobodili Hrvati, što na neki način je možda i točno, npr. Druga istarska partizanska brigada je oslobodila Koper, ali opet to ne odgovara duhu NOB-a kao jedne više etničke borbe i zato je ta izjava kontraproduktivna. S druge strane, slovenski Svet nas je počastio kvalifikacijom da Hrvatska slijedi NDH, što u najmanju ruku vrijeđa. Ministar vanjskih poslova, gospodin Jandroković je svojedobno izjavio da se ne sjeća da je nekada kupio slovenski proizvod, što je ispod elementarne pristojnosti, njihov bivši predsjednik Državnog zbora Pavliha poziva ljude da ne ljetuju na Jadranu, a žena mu je Istrijanka iz Nove Vasi, sad da li je Hrvatica, Slovenka, Talijanka, irelevantno je. On dolazi u Novu Vas, a poziva ljude da ne ljetuju u Hrvatskoj i sve je to gospodo jedna atmosfera koja je u najmanju ruku štetna i to najbolje osjećamo mi koji neposredno živimo uz tu hrvatsko-slovensku granicu. Ja ću reći da je samo prošle godine hrvatsko-slovenska robna razmjena premašila 2,8 milijardi da su Slovenci u Hrvatsku izvezli milijardu 700 milijuna dolara, mi njima milijardu i 100 milijuna dolara, ako tu pridodamo i ovaj turizam bilo na moru, bilo na snijegu, znači ta robna razmjena negdje se kreće u iznosu od cca 4 milijarde dolara. Dok s jedne strane imamo dobre odnose u gospodarstvu, s druge strane iz jedne takve političke atmosfere u ovom trenutku usuđujem se reći gotovo da nema izlaza, kamo li nekog bilateralnog dogovora. Utoliko vidimo da Slovenija u ovom trenutku traži posredovanje ove Rehnove skupine jer zna da spor sa Hrvatskom može dobiti samo za zelenim stolom, ali kako, političkim putem jer zna da spor s druge strane pred nekim sudom gdje bi se taj sud rukovodio pravnima argumentima i teško da može dobiti. Ta skupina Ahtisari, Badintijeri i tako dalje, ja mislim da ne bi trebala biti sporna niti za Hrvatsku, ali pod jednim uvjetom, da se ona drži načela međunarodnog javnog prava. Slovenci ovdje dodaju da, ali traže i pravičnosti te ono što ja smatram da bi trebalo u ovom trenutku apsolutno učiniti, da ako se već takva jedna skupina bude bavila Hrvatskom, da se njeno posredovanje protegne i na i na rješavanje problema Ljubljanske banke, ne samo tzv. neprenesene štednje, nego i prenese i tu se mogu normalno pozivati i na načela prava i pravičnosti. Što je za očekivati u dogledno vrijeme? Idući slovenski manevar će biti otprilike sljedeći, oni će dopustiti otvaranje poglavlja, ali prijete već sada da neće ista i zatvarati, što je još i gore, po načelu znači nije šija, nego je vrat. Referendum u Sloveniji glede hrvatskog ulaska u NATO i da se održi ne bi ništa značio ni za Sloveniju, niti za Hrvatsku. Hrvatska će u travnju sigurno biti članica NATO-a, ali takav referendum mislim da bi bio presedan i on bi se u pravom smislu te riječi pretvorio u huškanje jednog naroda protiv drugoga. Jedan narod gdje bi išao na drugi, a nakon toga svaki dijalog između Ljubljane, Zagreba bio bi dok su ove ekipe na vlasti gotovo nemoguć. Ono što mene žalosti da su danas odnosi za vrijeme gospodina Pahora gori nego za vrijeme Janše. Za vrijeme Janše su bili ti odnosi do Hrvatske gori nego za vrijeme Ropa. Za vrijeme Ropa gori nego za vrijeme Drnovšeka i tako možemo reći i za hrvatsku stranu. Jedino rješenje je da se ili rješenje prolongira za 10 do 15 godina, to govorim već desetak godina i da se uključe ljudi koji žive uz granicu jer dok nam granicu crtaju ljudi iz Zagreba i Ljubljane koji ne razumiju Istru, iako im ja jasno ne osporavam da imaju takav legitimitet, rješenje će se uvijek svoditi na diktat od kojih će najveću štetu imati lokalno stanovništvo. Ako je netko za dobre odnose između Hrvatske i Slovenije, onda je to IDS, onda je to Damir Kajin. Živim uz granicu, razumijem taj mentalitet i s jedne i s druge strane postavljene su granice, da se prethodno nije riješio status građana koji žive na tom prostoru. Krv bih dao tim ljudima s druge strane granice, ali zemlju im ne dam. I to isto tako treba otvoreno reći. Drugo pitanje koje se isto tako postavlja, da li se Vlada snalazi u ovom trenutku u nastupu do Europske unije? Ja mislim da se ova Vlada daleko uvjerljivije postavljala 2004., 2005., no što se postavlja 2008., 2009. Jednom riječju, gubi se dah, na neki način partneri. Nije samo Slovenija danas problem. Postavlja se pitanje što ćemo sa tom Rehnovom inicijativom? Ja sam siguran, siguran sam, s ovog mjesta to mogu javno reći, da će Hrvatska na kraju NATO pristati. Politika toplo-hladno je loša politika. Drugačije se tu politiku prema vani treba voditi. Da Hrvatska ima problem zbog onog nesretnog parafiranog sporazuma iz 2001., ima i meni je jasno da nitko u hrvatskoj Vladi se na kondicije tog sporazuma ne smije vratiti, ne smije vratiti, ali isto tako mi je jasno da nitko u slovenskoj politici neće ići ispod tih standarda pa se onda jasno postavlja pitanje tko će te razlike u ovom trenutku razriješiti? Jasno je da mi kako se ponašamo ili odnosimo, ne znam prema tom susjedu, na isti način trebamo se poštujući ono što govorimo prema Ljubljani, odnositi i i prema drugima. Ali tu onda primijetimo različitost u pristupima i prema Bosni i Hercegovini i prema Crnoj gori i tako dalje i tako dalje. Jedan od neotvorenih poglavlja izuzetnih, bitnih za Republiku Hrvatsku to je status brodogradnje. Jučer sam za ovom govornicom rekao da se ponosim što su istarske tvrtke pa i Zadra pomogle i jednome Lencu i jednom 3. maju a Županija istarska, i to ću reći, onda kada je to trebalo morala je otpisati 4/5 proračuna grada Pule da bi pomogla Uljaniku. Krajem devedesetih se moglo pomoći brodogradnji. Danas je to gotovo kasno. Ali ako je tome tako onda otvoreno kažem a uskoro će uslijediti ovi tenderi za privatizaciju brodogradilišta nemojte nam gospodo privatizirati "Uljanik". Privatizirajte ovo drugo što ne ide, što samo troši, nemojte privatizirati "Uljanik" koji će u periodu od narednih tri godine ostvariti devizni prihod od nekih milijardu i 300 milijuna eura preko tih svojih novogradnji koje se procjenjuje svaka na 100 milijuna eura, eura, ne dolara nego 100 milijuna eura. Kad bi se ova država borila za brodogradilišta ili za taj "Uljanik" kao što se bori za neke monopole u duhanskoj industriji itd. mislim da bi bilo svima nama bolje. kada govorim nemojte privatizirati "Uljanik" imam na umu i činjenicu da je ova država hrvatskoj brodogradnji 2006. otpisala 4,7 milijardi kuna, prošle godine 4,5, ove godine još 4,5. Znači, u sedam, osam godina pa to će biti gotovo 15 milijardi kuna. Pa zamislite da je to išlo prema selu, prema Slavoniji, Dalmaciji, Istri ili negdje drugdje. Od tih 15 milijardi kuna "Uljanik" nije dobio niti jednu kunu. Prema tome, ako ne idu neki sektori, sada to molim, u Istri, recimo malo gospodarstvo itd. postoje problemi, pomognite nam da premostimo to nekim kreditima i ljudi će sav taj novac vratiti. Čudim se isto tako da neke poslovne banke koje mogu imati utjecaja na raspoloženje stranih vlada više se ne angažiraju za hrvatsko članstvo. Sve su nota bene u stranom vlasništvu. Prošle godine 33 hrvatske banke samo od kamata uprihodovale su 21,8 milijardu kuna ili 20% više nego 2007. godine. Ponavljam 21,8 milijardi kuna. Mirovinski fondovi od 2002. do 2008. 22,8 milijardi kuna. Zadužile su nas, mirovinski fondovi su u njihovom vlasništvu. Prodali smo im banke za 7 milijardi kuna, 7 milijardi kuna koliko će im dobit iznositi ove godine i doista si čovjek postavlja pitanje kamo to sve vodi. Ono što je također zanimljivo kada govorimo o ovome izvješću da još uvijek nije otvoreno Poglavlje – pravosuđe i temeljna prava. Mi u klubu IDS-a ovom prilikom mislim da bi to čak i trebalo internacionalizirati. Posebno se zalažemo za status tzv. zaštićenih najmoprimaca. Smatramo da su tim ljudima povrijeđena ta temeljna ljudska itd. itd. prava i da to treba riješiti. Taj status njihovog nedefiniranja predugo traje. Nisu ti stanari uzeli stanove vlasnicima no učinila je to bivša SR Hrvatska ili kako se zvala 46., 47., 48. ili 51. čiji je slijednik Republika Hrvatska i shodno tome ova država dužna je po nama vlasnicima naknaditi stvarnu vrijednost istih a zaštićene najmoprimce zaštititi pretvarajući ih kako kako bih rekao u vlasnike tih stanova na način na koji je to na primjer pokojni predsjednik riješio problem vile u Nazorovoj za sebe. Otprilike tako. Jasno, po kondicijama iz 91. godine sa odgovarajućim kamatama itd. ispravljanjem jedne nepravde denacionalizacijom ne možemo učiniti drugu nepravdu deložirajući ljude koji žive u tim stanovima. Nitko ne dvoji da su oni stanari oštećeni 48., 51. ili 52., njih valja obeštetiti u cijelosti. Ja tvrdim da je to moguće. Zanimljivo je, tada mi netko dobacuje, da su konfiscirani stanovi na primjer vraćeni kako djeci Ante Pavelića a poznato je da se konfiskacija bila vršena zbog kolaboracije ratnih zločina itd. doista molim da se taj problem već jedanput razriješi. Sve u svemu, sigurno da klub IDS-a podržava nastojanja ovoga Nacionalnog odbora. Smatramo da bi trebalo možda još intenzivnije raditi u odnosima do naših susjeda i želim iskreno nadati se, vjerovati da u Slovenskoj državi će biti dovoljno razboriti i da neće referendumom tj. politikom jednog naroda protiv drugog štetiti našim legitimnim interesima. Kao što smo se mi radovali u Istri kad je Slovenija ušla u Europsku uniju želim vjerovati da će se barem Istriani slovenskog dijela Istre radovati kada će sutra članica Europske unije biti i Republika Hrvatska. Meni je došla jedna pomisao na pamet da predložim da održite još jedan govor kolega Kajin i da govorite o Izvješću o radu Nacionalnoga odbora jer o tome izgleda nisam ništa čuo. Ja ne znam jeste li vi čuli nešto, ali. **Kajin, Damir (IDS)** Možda me niste pratili dovoljno koncentrirano gospodine potpredsjedniče.

Ne znam, izgleda da su i ostali svi bili tako dekoncentrirani da nisu čuli da podnosite raspravu o izvješću. Predsjednica odbora gospođa Vesna Pusić. Izvolite.

Cilj prvo naravno smatram da što se tiče mogućnosti iznošenja osobnog stava ili neiznošenja osobnog stava cijela svrha ovdje je da imamo stav pa onda i da ga iznosimo. Partijska disciplina u tom pogledu nije na mjestu i neće djelovati i ne djeluje. Konsenzus nam treba za donošenje pregovaračkih stajališta. Ostalo su naši stavovi. Mi smo odrasli ljudi, imamo stavove i trebamo imati stavove. I to je jedino kako možemo pomoći cijelom projektu. a stav koji želimo raspraviti pred ovim Parlamentom vi ste svoje mišljenje rekli, je pitanje inicijativnosti i mogućnosti odbora zbog čega je on osnovan. On je osnovan upravo zato jer je nakon dugih godina suprotstavljanja europskom projektu od jednog dijela političkog spektra u Hrvatskoj je konačno o tome postignut konsenzus. I to je projekt kao što se pokazalo pretežak za bilo koga individualno. To je projekt da bi mogao uspjeti upravo trebaju u prlamentima koji su stariji za razliku od našega postoji cijela tradicija opće parlamentarne inicijative. Dakle, aktivnosti koje parlament bez obzira na podjelu pozicija opozicija koje provodi. Ovo je naš prvi takav pokušaj. Nacionalni odbor je prvi takav pokušaj da se napravi jedna ukupna parlamentarna inicijativa. To je pokušaj kojeg naravno onda omogućuje i njega se međusobno nadmećemo i svrha nije da se međusobno namećemo, nego da oni koji nešto znaju bez obzira gdje sjede doprinesu realizaciji jednog projekata. Ako postane važnije da li si ti iz moje ili neke tuđe stranke, nego da li nešto razumiješ ili znaš u rješavanju jednog problema onda cijela ideja nema smisla. Onda je cijela ideja bespredmetna, onda zatvorimo dućan. Prema tome, upozorenje ide u pravcu da Sabor stane iz svoje uopće prvi puta pokušaja da ima jednu funkcionirajući inicijativu ili projekt koji ide preko cijelog Parlamenta. Za one koji razumiju znaju što to znači, a izvan toga nema smisla niti razgovarati. Dakle, što se Nacionalnog odbora tiče, on šalje informacije o svojoj djelatnosti svim grupacijama u Europskom parlamentu, predsjedniku Europskog parlamenta, povjereniku za proširenje, redovne informacije o tome što se događa na ovom putu, cijelom diplomatskom koru u Zagrebu akreditiranom u Zagrebu iz zemalja Europske unije. Dakle, drži tu komunikacijsku liniju otvorenu i sa uvjetno rečeno našom kontra stranom, odnosno onom stranom s kojom pregovaramo. Tu je spomenuto od nekoliko govornika spomenuta je Akcisarjeva, odnosno Renova inicijativa u pravcu posredničke misije. Budući da to nije sastavni dio onoga što se dogodilo do 31. prosinca prošle godine, onda to nije uključeno u ovaj izvještaj, biti će u polugodišnji izvještaj za prvo polugodište ove godine, ali svakako jer se sve dogodilo ove godine, ali svakako jedna tema koja sama po sebi može biti interesantna za parlamentarnu raspravu za odbor jeste i stavit će na raspravu. Hvala vam lijepo.

u većini onoga što je rekla predsjednica Nacionalnog odbora slažem i da je zapravo ta jedna visoka suglasnost svih političkih aktera u ovom Hrvatskom saboru i postignuta na Nacionalnom odboru i doista odbor i na taj način funkcionira. Stoga me čudi da dosta da je predsjednica Nacionalnog odbora na neki način zloupotrijebila svoju poziciju da bi u ime Nacionalnog odbora iznijela nešto što na Nacionalnom odboru nije uopće bilo ni tema, niti je bilo kakva vrsta zaključka da bilo tko pa i članovi Nacionalnog odbora pokušavaju zapravo smanjiti inicijativnost samog odbora. Ono o čemu vi govorite poštovana predsjednice Nacionalnog odbora i draga kolegice, je bio pokušaj i nastojanje nekih članova Nacionalnog odbora da se usuglase kriteriji po kojima će biti pozivani određeni ljudi na okrugle stolove i na druge inicijative. Dakle, o tome se radilo. Ali nikako o pokušaju smanjenja inicijativnosti odbora. Međutim, budući da je ta rasprava bila zatvorena za javnost ja sam samo htio pojasniti zapravo o čemu se radilo da ne bi ispalo da se mi po tom pitanju razlikujemo. I milim da smo mogli iznijeti svoje stavove i kao akter toga što se događalo. Mogu reći sasvim sigurno da na taj način nije uopće bila vođena diskusija na Nacionalnom odboru i u tom smislu doista u tom smislu je moja zamjerka i u smislu ispravke netočnog navoda. Što se tiče samog samog rada Nacionalnog odbora mislim da je on doista bio kvalitetan i da se o svim temama itekako kvalitetno raspravljalo. On je odgovorio svim izazovima koji su bili pred njim i ovaj novi sastav, dakle formiranje novog Sabora doista je mislim puno doprinio u pregovaračkom procesu bez obzira na ono što se aktualno događa dakle pitanje blokade Slovenije. Kada već govorimo o tom problemu, ja mislim da svi skupa trebamo držati onoga što je sam premijer Sanader govorio, a i što je i dogovorio sa tadašnjim premijerom Janšom, a to je da se ovaj spor riješi pred Međunarodnim sudom. Dakle, to je inzistiram na međunarodnom pravu. Ja mislim da može samo ojačati hrvatsku poziciju i sama činjenica da je tijekom pregovora 26 zemalja na prošlim međuvladinim konferencijama dalo suglasnost na otvaranje brojnih poglavlja i na zatvaranju također isto brojnih poglavlja, dovoljno govori da je Hrvatska napravila sa svoje strane sve što se od nje očekivalo. I da je Nacionalni odbor odradio svoj posao kvalitetno što se tiče pregovaračkih stajališta i da je i Vlada i pregovarački tim da su napravili svoj posao na najbolji mogući način, jer za to je dobila upravo zeleno svjetlo od 26 zemalja članica Europske unije osim Slovenije. Naravno da je bitno dobiti i 27 suglasnost jer moramo dobiti suglasnost svih zemalja da bismo otvorili, odnosno zatvorili poglavlja. I u tom smislu nam je značajno i razrješenje ovog pitanja koje nije samo danas više bilateralno pitanje, nego je na žalost postalo europsko pitanje, premda svi oni koji su razgovarali s nama od europarlamentaraca do predstavnika Europske komisije su suglasni s nama da je to bilateralno pitanje. Jer kao što je to bilo bilateralno pitanje kada je Slovenija ulazila, nije morala riješiti svoje granično pitanje sa Hrvatskom koje je postojalo i tada jednako kao što postoji danas, onda je sasvim jasno da ne mogu postojati dva različita kriterija po tom pitanju ni u Europskoj uniji. Drugo je pitanje što Slovenija koristi svoje pozicije članice Europske unije i u ovom trenutku nam blokira daljnji proces pregovaranja. Dakle, Nacionalni odbor je doista odgovorio na najbolji mogući način na sve izazove i rekao bih da su rasprave doprinijele na Nacionalnom odboru upravo da se i pregovaračka stajališta još bolje izbistre i na neki način dali smo potporu i pregovaračkom timu i glavnom pregovaraču gospodinu Drobnjaku koji taj posao doista izvrsno radi da sve nedoumice koje su postojale da se upravo na tom dijelu razriješe i da dobiju potporu, široku potporu dakle, konsenzualnu potporu koja je uvijek i bila takva. Prema tome, mislim da mogu i kao član odbora doista reći sve najbolje o radu samog odbora i o činjenici na koji način je odbor funkcinirao i o inicijativama koje su realizirane kroz okrugle stolove i suradnju sa medijima. Ali osobno mislim da svi skupa i nacionalni odbor ali i svi zajedno i Vlada i Hrvatski sabor, ali prije svega mislim tu i na medije moramo napraviti više na komunikaciji sa javnošću zato što očigledno da hrvatska javnost nije u potpunosti upoznata sa svim onim što nas čeka u vrlo bliskom razdoblju. Naravno da nitko od nas ne mora znati sve što će se događati u svakom pregovaračkom poglavlju, ali mislim da bismo temeljne stvari i temeljne poruke i ono što očekuje hrvatske građane morali nastojati približiti svima onima kojih se to tiče a tiče se doista svakog građana Republike Hrvatske. I u tom smislu mislim da bi trebalo još poraditi na toj komunikaciji mislim da je tu veća i odgovornost i medija u prenošenju onoga što nas čeka u budućnosti. Evo, ja osobno pozdravljam izvješće i sve ono što je rečeno vezano za izvješće i za rad samog nacionalnog odbora i dajem potporu tom izvješću. Hvala lijepo. Hvala. Replika gospodin zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, moram kao zastupnik izraziti na izvjestan način nezadovoljstvo. Iz rasprava mogu zaključiti da postoji diskrepancija među članovima nacionalnog odbora o ocjenama o radu i uspješnosti pristupa Europskoj uniji. ja kao zastupnik sebe doživljavam potpuno ravnopravnim u ovom Saboru jer zastupam one koji su mi dali povjerenje. Ali ne znam u čemu je ta diskrepancija, u čemu se sastoji taj nesklad. A mi bismo tome trebali presuditi kolegice i kolege zastupnici, mi moramo glasovati o izvješću nacionalnog odbora. Mogu pristupiti tome na dva načina, da kažem ne znam, pa neću dati glas, mogu dati povjerenje predsjednici jer mislim da je kao predsjednica odgovornija. Ali nije sada više važno šta mi mislimo nego šta će građani misliti Republike Hrvatske koje mi probleme imamo u nacionalnom odboru kada imamo potpuno apsurdnu situaciju da se u Saboru raspravlja kao da se radi o nacionalnom odboru, pred zastupnicima, pred građanima a ne znamo o čemu. Pa ja molim predsjednicu odbora da nas barem upozna u čemu je taj ne sklad, u čemu je diskrepancija? U čemu kolega Matušić misli drugačije, a vi kao predsjednica odbora mislite drugačije? (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Pa kolega Leko, da ste me pažljivije slušali, onda biste jasno mogli izvesti zaključak da nema nikakve diskrepancije kada govorimo o radu i uspješnosti pregovaranja što se tiče nacionalnog odbora, nema nikakve razlike o našem stajalištu. Ja sam to jasno i kazao na početku. Prema tome, kolegica Pusić je rekla na početku samo da je bilo pokušaja slabljenja inicijativnosti odbora. A ja sam rekao i objasnio o čemu se radi tu, i ja smatram da nije bilo tu tog slabljenja, jer sam akter tih zbivanja. Očigledno da postoje razlike u razmišljanju i stavovima, ali to nije stav nacionalnog odbora. Bez obzira što je to predsjednica iznijela, to ipak nije stav nacionalnog odbora. I nikada nismo se mi ni tako ponašali niti sam ja shvatio bilo kakvu inicijativu koja je bila na nacionalnom odboru kao pokušaj smanjenja inicijativnosti tog odbora. Kolegica jest, to je njeno pravo da je to tako shvatila. Ali kažem, to doista niti je opterećivalo rad nacionalnog odbora niti je smanjilo njegovu inicijativnost, niti u jednom području, niti u jednom dijelu. I zato doista, niti je bilo nikakvog, niti postoji bilo kakva diskrepancija kada govorimo o radu i uspješnosti pregovaračkog procesa, pogotovo u pogledu rada samog nacionalnog odbora doista, kažem, sve odluke, sve ono o čemu smo raspravljali doneseno je konsenzusom i u tom smislu ja mogu izraziti samo pohvale i reći da je nacionalni odbor doista radio na najbolji mogući način i da je odgovorio svim izazovima, uostalom to govore sva pregovaračka stajališta, ostala su još samo dva pregovaračka stajališta. Ne zbog onoga što je gospodin Kajin govorio, to doista nema veze o zaštićenim najmoprimcima. Pregovaračko stajalište u pravosuđu je potpuno novo, niti jedna država koja je ušla prije nas, nije imala posebno to pregovaračko stajalište. Samo je Hrvatska dobila, vjerojatno zbog iskustva, kod pregovaranja sa državama koje su ušle prije nas, ali samo je Hrvatska dobila to novo poglavlje. I u tom smislu to je poglavlje sada da ne ulazimo u detalje, ali sasvim sigurno nije zbog onoga o čemu je govorio kolega Kajin jer to nema veze ni sa tim niti sa ničim što se tiče pregovaračkih stajališta.

Ovo izvješće koje smo dobili ja kao zastupnik, za mene ono ima određeno značenje jer je u prvome redu imam osjećaj jedan od glavnih da mi kao saborski zastupnici uopće vidimo šta se dešava i vezano oko ovoga, a da ne budemo samo informirani putem tiska ili nečeg sličnoga. Zato i ovo Izvješće od 1. 7. do 31. 12. Nacionalnog odbora po svojoj obuhvatnosti daje i meni osobno pokazuje i stanje u poglavljima 11. poljoprivreda i ruralni razvitak, 12. sigurnost hrane veterinarska i …/Govornik se ne razumije./… sanitarna kontrola i 13. ribarstvo. Mislim i smatram da sva ova tri poglavlja vrlo su važna za našu zemlju u procesu pregovaranja jer zadiru u područje gospodarstva koje ima posebno značenje za naše građane koji su uključeni u taj segment življenja. Međutim, i ovaj puta kraj svakoga poglavlja i dalje stoji opaska pregovori još nisu otvoreni. Za ova tri poglavlja, mislim da posebno ovo 11. poljoprivreda i ruralni razvoj je jedno od najtežih i najopsežnijih poglavlja, screnning je počeo već krajem 2005. a upravo i europska zajednička politika regulirana je mnogim obvezujućim pravilima koje moramo usvojiti i osigurati njihovu provedbu da bi se mogli suočiti … sa konkurentskim pritiskom koji ćemo imati iz Europske unije, jer gotovo polovica proračuna Europske unije otpada upravo na ovu zajedničku poljoprivrednu politiku u kojoj se sada javlja i ruralna. Kod nas na poljoprivredu otpada 10% bruto dohotka, a procjene su da oko pola milijuna stanovnika radi na tim poljoprivrednim gospodarstvima i da 10% radnog stanovništva ostvaruje dohodak od te djelatnosti, znači da je posebno još evidentno i stanje sa hranom. Imali smo prilike u prošloj godini vidjeti što znači samodostatnost svake proizvodnje zemlje koja imaju svoju proizvodnju, posebno u trenucima kada su nedostatno određene komponente za proizvodnju hrane, da li je to pšenica ili bilo koja druga. Hrvatska mislim da sa dobrom poljoprivrednom politikom može ostvariti tu samodostatnost, međutim što se kod nas dešava? Kod nas još uvijek nema ništa od tog svega, mi smo i dalje sve veći uvoznik. Škare debalansa su sve veće, a pregovaračka stajališta vidimo iz ovog izvješća da su predana 8. rujna 2008., pregovori nisu otvoreni. Međutim, o tim stajalištima ovaj Sabor ništa ne zna, nije dobio nikakve informacije. Zašto? Mislim da kad se krenulo u usuglašavanje sa ovim pravnim stečevinama Europske unije ustanovljeno je da postoji niz mjera hrvatske poljoprivredne politike koje su u neskladu sa ovim pravnim stečevinama. Kakvo je stanje danas? Mislim da je danas stanje da li je sve to u ovim stajalištima riješeno ili i dalje postoje problemi. Jedan od problema koji se stalno ja mislim i kreće, i kreće, to je Zakon o potporama, jer znademo da one promjene koje je donio ovaj Sabor da su bile produkt koalicijskog sporazuma vladajućih stranaka vladajućih stranaka i nije bilo nekog usuglašenoga modela prema Europskoj uniji. Novi zakon, i danas smo o tome nešto čuli, je u pripremi. Da li je upravo on zapreka za otvaranje ovih pregovora ili nešto drugo? Normalno da ćemo ovo poglavlje vjerojatno trebati usaglašavati i dalje, kao što je i ovaj Zakon o potporama i da tada ne bi trebalo biti nikakvih problema. Normalno da i pitanje poglavlja 13.-Ribarstvo, mislim da je u tome dijelu još lošije stanje, pitanje ZERP-a već daleka prošlost, a on je svojevremeno bio kao glavna prepreka. Međutim, tih prepreka nažalost se javlja sada i u težim i u većem obimu i ovo općenito gledano izvješće taksativno nam pokazuje stanja koja su se dešavala od 1.7. do 31.12. Sa pregovorima u ovoj godini 2009. stanje izgleda kazuje da ćemo vrlo teško završiti pregovore do kraja 2009. godine, posebno što i dalje slušamo određena prepucavanja sa Slovenijom, normalno preko tiska. Ovdje nikada nije bilo nešto konkretnoga govoreno o tome, kao Sabor osim ovakvog izvješća Nacionalnog odbora, mi ne dobivamo neke konkretne informacije od strane Vlade ili resornih ministarstava. I zato mislim da ovaj ovaj Nacionalni odbor ima svoje značenje i da ga treba poduprijeti, odnosno da trebamo i dalje imati određena viđenja koja dobivamo pa makar i preko ovoga odbora. Hvala lijepa. Hvala. Bodakoša da Vlada, da samo od ovog odbora dobivamo informacije o pregovorima. Naime, Vlada podnosi redovito svakih 6 mjeseci izvješće o pregovorima, prema tome to je prigoda u kojoj Vlada pokazuje pokazuje ono što se događa u pregovorima i prigoda u kojoj vi možete, ako vas nešto zanima, pitati. Mi smo takva izvješća raspravljali i vjerujem da će uskoro doći novo izvješće pa će se moći o tome govoriti. Hvala lijepa. li predsjednica Odbora? Da. Gospođa Vesna Pusić, predsjednica Nacionalnog odbora, završni osvrt. Hvala još jedanput svima koji su raspravljali. Da odgovorim na nekoliko primjedbi ili pitanja koja su bila u raspravi. što se tiče izvješća Nacionalnog odbora, u njemu je taksativno nabrojeno sve ono što je Nacionalni odbor zadužen raditi, na koji način je to odradio, kao i stanje pregovora. Po logici stvari što se poglavlja tiče, Nacionalni odbor naravno može pratiti dinamiku pregovaračkog tima. Kad pregovarački tim završi pregovaračko stajališta, Nacionalni odbor o njemu raspravlja. U tom pogledu cijela stvar nije kontroverzna. Ono u čemu su se javile kontroverze je, kad izgradite jednu novu instituciju kao što je Nacionalni odbor, na koji način ju možete iskoristiti zato da stvarno nešto doprinese ili ju minimalizirati i ugušiti da po mogućnosti nema nikakvu bitnu funkciju. To je ključna dilema. Ovisi o tome kako si postavite cilj. Svrha i ove današnje rasprave je da se maksimaliziraju mogućnosti Nacionalnog odbora i iskoristi potencijal koji kroz njega postoji, a ne da se uguši i postepeno marginalizira u cijelom procesu, naročito sada kad je cijeli proces u dosta teškoj krizi. Jer cijeli proces de facto ne ide naprijed, bez obzira što je naša odluka da mi rješavamo pitanje mjerila za zatvaranje, bez obzira što ih nismo formalno dobili od komisije, nego samo neformalno, dakle da ispunjavamo uvjete kako bi mogli u jednom trenutku kad se odblokira cijela stvar završiti vrlo brzo. Naravno da je to pametno se tako postaviti jer je to jedino što možemo u svoju korist u ovom trenutku što se samog procesa pregovora tiče. Ali naravno, da bi taj proces se odblokirao na tome treba raditi pa u najmanju ruku i zakonodavna i izvršna vlast, a vrlo vjerojatno i ono što je kolega Kajin rekao što je u jednom malom segmentu imalo veze sa ovom temom, a to je lokalna samouprava. Tu puno može lokalna samouprava doprinijeti. To nema nikakve sumnje. To je zbog toga što zaista su to ljudi koji to osjećaju na svojoj koži. Što se tiče informacije o pregovaračkim stajalištima istina je da Parlament nema informaciju o pregovaračkim stajalištima. Takva je bila odluka. Ja sam apsolutno otvorena da o tome raspravljamo još jedanput da li da ili ne. Razlog tome je da u pregovaračkim stajalištima, glavni razlog tome je da u pregovaračkim stajalištima pregovaračkim stajalištima se traže odgode za koje nije sigurno da ćemo dobiti, a za neke je gotovo očito da nećemo dobiti i sa idejom da se pregovaračkim stajalištima prije nego što su ona prihvaćena se dižu određena očekivanja koja onda neće biti ispunjena i kroz to se stvara neka vrsta negativne klime. To ima logike. Taj argument ima logike, a ta, te odgode koje mi tražimo su vrlo različite. U nekim poglavljima mali broj potpuno jasno, u nekim poglavljima komplicirane, različite razine važnosti. I konačno, što se okruglih stolova tiče spomenuli ste poticaj u poljoprivredi. Mi smo na Nacionalnom odboru raspravljali da naš prvi okrugli stol ove godine bude upravo model poticaja u poljoprivredi kako sa postojećeg se preseliti. Međutim, obzirom da tu moramo pratiti pregovarače jer oni, pregovarački tim oni još rade na toj zadaći, onda će to biti naš drugi okrugli stol. Dakle, negdje u proljeće, a prvi će biti 10. ožujka na temu “Društvena isključenost“. vezano na temu vezanu na poglavlje XIX – Socijalna politika i zapošljavanje, a nešto od toga smo i jučer u raspravi čuli što se tiče ovih fondova europskih koji upravo za taj problem društvene isključenosti ili za rješavanje tog problema ćemo koristiti. Dakle, to će biti prva, a poticaji koje ste vi kolega spomenuli će biti apsolutno druga tema čim usaglasimo to sa pregovaračima. Zahvaljujem još jedanput svima. **Šeks,